Заповядайте, господин Стойнев.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

Това е закон, който ние от Парламентарната група на Коалиция за България категорично няма да подкрепим. (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ.) Нещо повече – призоваваме този законопроект да бъде изтеглен и внимателно преработен, защото противоречи на преамбюла на Конституцията на Република България относно социалната държава. Правим подобно предложение в духа на конструктивния парламентарен диалог. Още повече, не смятам, че по някакъв начин ще засегнем вас, управляващите, тъй като стана вече практика законопроекти да влизат в Народното събрание, дори да минават на първо четене в Комисията по труда и социална политика и после да бъдат изтеглени.

българският народ ви даде много, повярва във вашите идеи и ви даде възможност да водите държавата към просперитет и благосъстояние. Нещо повече – вие се нарекохте правителство на европейското развитие. Вие заявихте, че вашето управление ще донесе на българското общество доходи, жизнено равнище и качество на живот, сравними със средните за останалите държави – членки на Европейския съюз. Дадено ви бе много, затова и очакванията към вас са много. Но, за съжаление на всички български граждани, вашите действия в социалната сфера се различават коренно от това, което обещахте. Вместо да намалява, пропастта между доходите и жизненото равнище на българските граждани и средното за Европейския съюз ниво Вместо висока заетост и ниска безработица, виждаме как се съкращават хиляди работни места всеки месец, а безработицата се задържа в порядъка на 9-10%. Тук, разбира се, аз искам да поздравя управляващото мнозинство за контрола върху нивото на безработица. Няма как да не кажа този сериозен упрек за контрола върху нивото на безработица, тъй като всички знаем – и най-вече Вие, господин министър, и Вие, госпожо Митрева, че за второто тримесечие тази година, спрямо миналата година, заетите са намалели с 217 хил.души, а Вие постоянно отчитате намаляване на безработицата. Вместо по-висока защита на българските граждани, виждаме как системите за социална сигурност се обезкървяват и дестабилизират. Ние от Коалиция за България сме загрижени за бъдещето на нашата страна. Ако само за една година и половина успяхте да укажете такъв терор върху социалния сектор, не искам и не мога да си представя какво ще се случи за следващите две години и половина. Направих това встъпление, за да илюстрирам тежкото състояние, което цари в социалната политика. Искам да подчертая, че Законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. е продукт на това управление и се характеризира с популизъм, липса на визия, идеен хаос, непоследователност, непрозрачност, нетолерантност към различните мнения. Затова за мен няма съмнение, че предложеният бюджет е резултат от лошо управление. По-страшното обаче е, че той е продукт и на вредно управление - вредно за осигурените лица и за бизнеса и най-вече за пенсионерите. И това не е крайно заключение. Системата за социална сигурност трябва да гарантира защита на хората срещу социалните рискове. Тя трябва да осигури заместващ доход в случай на болест, майчинство, трудова злополука, инвалидност, старост, безработица. Законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. тотално пренебрегва тези цели. Вместо да осигурява защита, той е превърнат в инструмент на фискална политика като едно бюджетно перо в консолидирания държавен бюджет. Именно отсъствието на каквито и да е социални цели е водещият мотив на Парламентарната група на Коалиция за България да отхвърли предложения Законопроект за бюджета на За първи път от най-новата история на държавното обществено осигуряване разходите за пенсии, обезщетения и помощи намаляват както в абсолютен размер, така и като дял в брутния вътрешен продукт – от 11,16 на сто на 9,6 на сто. Бюджетът на държавното обществено осигуряване се превръща в инструмент за демонтаж на социалната държава. И това за нас е крайно неприемливо. С предложения законопроект правителството руши утвърдени от десетилетия социални стандарти. На практика се отменя правилото за осъвременяване на пенсиите. Минималните пенсии се замразяват. Пенсиите няма да бъдат осъвременявани 30 месеца – от юли 2009 г. до декември 2011 г. И това се прави въпреки икономическия растеж от 3,6%. И тук е много важно – господин министър, с тези действия, с тази липса на осъвременяване на пенсиите, де факто вие намалявате пенсиите. Натрупаната инфлация за година и половина се равнява на 10%. И е много важно хората да разберат това – с 10% вие намалявате пенсиите И нещо повече – неотдавна Вие, господин министър казахте, че пенсиите ще започнат да се увеличават тогава, когато няма дефицит в НОИ, което може да стане най-рано от 2017 г.

А какво ще стане, ако дефицитът през 2017 г. не бъде заличен? Ние няма да приемем бюджет на държавното обществено осигуряване, в който няма никакво нарастване на пенсиите и на пенсионната политика, който води до разширяване на бедността сред възрастните, изоставане на доходите на пенсионерите и срив в тяхната покупателна способност. Освен на пенсионерите, предложеният бюджет посяга и на доходите на осигурените лица. В разрез с осигурителните принципи от 1 януари догодина болните, майките и безработните ще трябва да получават по-малко само поради това, че администрацията на НОИ не може да осъществява ефективен контрол върху злоупотребите с обезщетенията. Каква е вината на всеки, който добросъвестно се осигурява? Разбира се, че това лице не е виновно за нищо. Разбира се, добросъвестните работодатели също не са виновни. Но въпреки това всички те ще бъдат наказани и ще търпят последствията от проявите на управленска и административна некомпетентност. Тук е много важно, когато започне дебатът за пенсионната реформа, да знаем каква е вашата политика относно насърчаване на раждаемостта. Това ли е тази политика, която се предлага тук

която ще предотврати стопяването на нацията? Ние не подкрепяме Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. и поради това, че политиките по приходите и политиките по разходите не са балансирани. Залага се единствено на съкращаване на разходите и ограничаване на социални права. Това е категорично неприемливо за нас. Увеличаването на осигурителната вноска с 1,8 процентни пункта е нещо добро и нещо, което Коалиция за България отдавна предлагаше. Но бюджетът не може да се балансира единствено с рязане на разходи. Многократно ние заявявахме: не намалявайте вноската с 2 процентни пункта! Вие, господин министър, заявихте, когато дебатирахме Бюджет 2010 г., че, виждате ли, щяла да се увеличи заетостта. Оказа се грешно решение. Нещо повече, много се злоупотребява с дефицита на държавното обществено осигуряване. Допълнителните субсидии от държавния бюджет за покриване на недостига от средства през 2009 г., когато народът реши да предостави на вас властта. Какъв е дефицитът? Милиард и половина. През 2010 г. заради вашето грешно решение за намаляване на осигуровките дефицитът нарасна над 2 милиарда! Така че това, което правите, увеличавайки вноската, не е да осигурите допълнително 660 млн., а де факто вие покривате едва 130 млн., сравнено с предходното правителство! Само че ако предходното правителство ви остави дефицит от милиард и половина, то ви остави и Сребърен фонд, в който има налични милиард и 600 млн., при положение че нямате никакъв принос към този Сребърен фонд! Така че вие имате огромна вина за този дефицит и недейте да спекулирате, че, видите ли, с този дефицит променяте и давате допълнителни пари! Относно приходите в държавното обществено осигуряване. Продължаваме да твърдим: нужно е максималният осигурителен доход да бъде равен на 10 минимални работни заплати! Не мога да разбера защо не го приемате това нещо. Вие сте готови да замразите минималната пенсия на 136 лв., да увеличите бедността, но не желаете да вдигнете максималния осигурителен доход! Не приемам твърдението, че това е вързано с максималната пенсия, тъй като максималната пенсия за догодина ще

Оценяваме като изключително грешна стъпка предложението за 2011 г. да не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Така се въвежда порочна практика, която ще дискредитира фонда и доверието в осигурителната система като цяло. Освен това, тази мярка ще доведе до по-бързо източване на средствата на фонда. Не на последно място, това е една популистка стъпка с нулев ефект. Нулевата вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” ще остави в бизнеса 11-12 млн. лв., а какво се предвижда, за да се намалят задълженията на некоректните работодатели към осигурителната система, които надхвърлят 1 млрд. 200 Възразяваме срещу предложеното диференциране на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица! Намираме този подход за дискриминационен, нарушаващ принципа на равнопоставено третиране на осигурените лица. Вместо осигурителния доход на самоосигуряващите се лица да бъде диференциран според категорията, в която попада самоосигуряващото се лице, делението е направено в зависимост от подоходната група! Не стига, че всички самоосигуряващи се лица ще се опитат да влязат в най-ниско доходната група, а самоосигуряващите се лица от една и съща категория ще трябва да се осигуряват на различен осигурителен доход, единствено в зависимост от това кога са започнали дейността си. В заключение искам да ви напомня думите на Гьоте: „Да властва човек се научава лесно, но да управлява – трудно”. Предложеният бюджет е поредното доказателство, че вие – управляващата група на ГЕРБ, все още не сте се научили да управлявате. Защо липсва какъвто и да било анализ на отчетите за изпълнението на бюджетите на Държавното обществено осигуряване за последните две години? Завършвам, бих искал да ви кажа следното истинското управление, зад цифрите, трябва да решава реалните проблеми на хората. Крайно време е вие да решавате реалните проблеми на хората, а не да се обвързвате с фискални намерения. (Реплики от ГЕРБ.) Благодаря ви за вниманието.

Нашето правителство вече осми пореден месец в състояние на икономическа криза, безработицата към 31 октомври е 8,92%,

не намали доходите от труд и от пенсия, въпреки икономическата криза, както направиха редица страни от Европейския съюз! Нашето правителство с бюджета на държавното обществено осигуряване намалява дефицита само за следващата година, натрупан основно от вас, с 669 млн. лв., което дава възможност парите от държавния бюджет, от всички данъкоплатци да отидат за други важни сфери, като здравеопазване, образование, култура, инфраструктура и местни власти! Нашето правителство, господин Стойнев, гарантира с бюджета на държавното обществено осигуряване една стабилна социално защитна мрежа на всички български граждани както в краткосрочното осигуряване, така и в дългосрочното, без да се накърняват правата на българските граждани!

Колеги, запознайте се с Правилника и тогава коментирайте от място. Ще ви бъда благодарен. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, госпожо Митрева, уважаеми колеги! Много неща се казаха за параметрите на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. Много неща се изговориха за приходи, разходи, за размера на пенсиите, направи се ретроспекция на бюджета от 2005 г. насам. Само ще вметна, че сравнителен анализ се прави не само по хоризонтала, тоест в исторически аспект – какво е било преди години и какво е сега, сравнителен анализ се прави и по вертикала, тоест в този момент къде стои България с реформата измежду всички европейски страни.

60% финансиране през данъци да се намали на около 50%. Това е първата стъпка към финансова стабилност на пенсионната система. Това, което трябваше да се чуе в този дебат, е, че растежът на пенсиите трябва да следва растежа на доходите, а не както през 2009 г. пенсиите се увеличиха, а доходите останаха същите. Това, което трябва да напомня на опозицията вляво, че още през първото полугодие на 2009 г. от дирекция „Анализи, прогнози и планиране” в са алармирали за очертаващите се преразходи във фонд „Общо заболяване и майчинство”, които за първите шест месеца на 2009 г. са с над 4% повече от същия период за 2008 г. Алармирали са за изчерпаните към шестмесечието 99% от средствата на фонд „Безработица”. Разходите по бюджета по това перо са били направени при минимално обезщетение 110 лв. и максимално 220 лв., но при приемането на държавния бюджет за 2009 г. се е решило да бъдат от 126 лв. до 252 лв. на месец, което веднага е увеличило разходите за безработица с 37% спрямо, обърнете внимание, заложеното във вече приетия бюджет

тези мерки, а именно увеличение от 1 януари 2009 г. с 10% на най-ниските пенсии, от 1 април с до 10% на останалите, промяната на тавана на пенсиите на 700 лв., увеличението от 1 юли на пенсиите с още 9%,

Затова, колеги отляво, много моля, спрете с популизма. Всички знаете, че няма човек в тази зала, който да не иска родителите му да получават пенсия, която да им осигурява достойни старини. Живеем в трудни времена, но след като вие, дами и господа от опозицията, бивши управляващи, не сте проявили онази съобразителност и далновидност, че сме на прага, да не казвам, че вече сме в криза, а сте взели управленски решения, които сегашното правителство всъщност плаща, плаща, според мен по-достойното поведение щеше да бъде да не сте толкова крайни в изказванията си. Благодаря ви. Благодаря Ви, господин председател. Господин министър, колеги, госпожо Георгиева! Неслучайно в моето изказване започнах с това, че

Вижте какво показват разходите – надвишението на предвидената програма за 2009 г. е само с 1%, така че цялата конструкция, която изградихте вие, изобщо не почива на базата на актюерските разчети, на които разчитате вие. Ще ви моля коректно да се запознаете с отчетите, както е направила госпожа Стоянова например в Бюджетната комисия, защото тази информация е от заседанието на тази комисия, и тогава говорете по тези въпроси толкова пламенно и толкова впечатляващо. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гласували 157 народни представители: за 114, против 43, въздържали се няма. С това законопроектът е приет на първо гласуване.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Процедурата ми касае допустимостта на разглеждането на представения Проект за бюджет на Националната здравноосигурителна каса, като твърдя, че разглеждането му противоречи на ред законови разпоредби. Тук няма отново да обяснявам, че беше нормално преди да бъде разгледан бюджетът за следващата година, да видим отчета за изпълнението на бюджета на Касата за 2009 г. Няма да казвам също, че има тотално разминаване между цифрите за здраве, разписани в бюджета на Касата, и републиканския бюджет. Само ще кажа, че има основателни съмнения относно легитимността на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, който за ваше сведение е в началото на бюджетната процедура и е органът, изготвил проекта за този бюджет.

предоставим на един незаконен орган правото да се разпорежда с 2 млрд. лв. Освен това искам да припомня скандала, който се вихри напоследък в Здравноосигурителната каса и е свързан с това как са изразходвани парите за болниците през миналата година. Видно от днешната преса, по изявление на шефката на Касата - госпожа Нешева, тя лично е извикала представители на ДАНС да направят проверка как в момента Касата харчи парите на българските граждани, как ги разпределя по болниците. Припомням, че за подобни нарушения беше отстранена госпожа Жени Начева. Жени Начева. Тя беше с повдигнато обвинение пред прокуратурата и ако има съмнения за извършено престъпление от нея, то в момента Надзорният съвет на Здравноосигурителната каса е в условия на продължаващо престъпление.

до изясняването на тези въпроси.

На заседание, проведено на 28 октомври 2010 г. съвместно с Комисията по здравеопазването, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.

който на основание на чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 19, ал. 7, т. 3 от Закона за здравното осигуряване е одобрил проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса

На заседанието присъстваха д-р Стефан Константинов – министър на здравеопазването, д-р Нели Нешева – управител на НЗОК, и представители на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз и др. Законопроектът беше представен от д-р Нели Нешева – управител на НЗОК. В мотивите към законопроекта и при представянето беше подчертано, че проектът за Бюджет за НЗОК за 2011 г. е съставен в съответствие с Решение № 558 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на основните допускания и бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г. и възможностите на бюджетната макрорамка в условията на финансова и икономическа криза. Стремежът е в рамките на предвидените финансови ресурси да се запази постигнатото равнище на здравноосигурителни услуги в страната. В приходната част на бюджета за 2011 г. се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 2 млрд. 633,7 млн. лв., които спрямо закона за 2010 г. са повече с 61,5 млн. лв. или ръст с 2,4%.

Другият здравноосигурителен приход са трансферите за здравно осигуряване от централния бюджет, които за 2011 г. са предложени на сума 941,1 млн. лв., или толкова, колкото са по закона за 2010 г. Трансферът от Министерството на здравеопазването за акушерската помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, е 17,5 млн. лв., тоест толкова, колкото е за 2010 г. От тази сума за акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени са 4,5 млн. лв. Сумата за приходите за 2011 г. е съобразена с предвижданията за очакваните доходи на работещите в материалната сфера, разчетените средства за изплащане вноските за работещите в бюджетната сфера, както и за всички контингенти осигурени лица, чиито здравноосигурителни вноски са задължение на републиканския бюджет.

на сто спрямо закона за 2010 г. Това увеличение се разпределя: за текущи разходи – 246,1 млн. лв., за придобиване на нефинансови активи – 5 млн. лв., за резерв за непредвидени и неотложни разходи – 133,2 млн. лв., и за предоставяне трансфери на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, осигурявани от Министерството на здравеопазването – 340 млн. лв. От текущите разходи с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2011 г. са разчетени на сума 1 млрд. 974,5 млн. лв., а по закона за 2010 г. са 1 млрд. 729,9 млн. лв., или ръст в сумата – 244,6 млн. лв., а в процент – 14,1 на сто. Всички видове здравноосигурителни плащания се увеличават през 2011 г. спрямо закона за 2010 с изключение на разходите за акушерска помощ за здравно неосигурени жени и предоставени трансфери на Националната агенция по приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетните предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с НЗОК, които се запазват на нивото на 2010 г. Отделните видове здравноосигурителни плащания получават ръст както следва: за първична извънболнична помощ – с 7,6%, за специализирана извънболнична медицинска помощ – 11%, за дентална помощ – 3,3%, за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност – 17 ,2%, за здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели – 12,7%, за болнична медицинска помощ – 8%. Други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, които по закона за 2010 г. са 33 млн. лв., със законопроекта за 2011 г. се предлагат да бъдат 120 млн. лв., от които за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност – 20 млн. лв., и за неразплатени задължения за предходната година – 100 млн. лв. В законопроекта е предложено изменение на чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, с което резервът за непредвидени и неотложни разходи се увеличава от 5% на 10%. На това основание в проектобюджета резервът е предвиден на сума 260,3 млн. лв. Тази сума е по-голяма от резерва за 2010 г. със 133,2 млн. лв. Освен посочените разходи, в законопроекта се предлага да се предостави трансфер на Министерството на здравеопазването на сума 340 млн. лв. за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия за здравноосигурени лица, които през 2010 г. са финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването и чрез делегираните от държавата дейности през бюджетите на общините. Дейностите ще се заплащат по ред и методика, одобрени от министъра на здравеопазването, а лекарствените продукти и медицинските изделия ще се осигуряват по досегашния ред. Със Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. е прието бюджетно салдо излишък в размер на 662,8 млн. лв. Със законопроекта за 2011 г., се предлага нулево бюджетно салдо, което спрямо 2010 г. означава, че разходите за 2011 г. са повече със 724,3 млн. лв. Това увеличение се образува от увеличението на приходите с 61,5 млн. лв. и предвидения със закона за 2010 г. излишък от 662,8 млн. лв. За 2011 г. здравноосигурителната вноска остава непроменена в размер на 8 на сто. При тези параметри на бюджета за 2011 г. рисковете се очертават в следните направления: - неизпълнение на приходната част – събираемостта на здравноосигурителните вноски се влияе от социално-икономически фактори, като равнище на безработица, среден размер на осигурителен доход за наетите по трудови правоотношения, тенденция на броя на здравноосигурените лица; - неуточненият все още план за необходимите промени в системата на здравеопазването и невъзможност за финансова оценка на необходимите стъпки; динамично променящата се нормативна база и невъзможност за оценка към момента как тя ще се отрази на договорния процес и на бъдещия брой договорни партньори за болнична и извънболнична медицинска помощ. С § 10 на законопроекта се предлага промяна в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. Общият размер на средствата, с който се предлага да се увеличи разходната част на бюджета на НЗОК е 130 млн. лв., които ще бъдат насочени за здравноосигурителни плащания за болнична и медицинска помощ.

осигурят допълнително средства за реализиране на здравноосигурителни плащания, с които ще се даде възможност на системата за ритмичност в плащанията. По законопроекта се проведе дискусия с изказвания в подкрепа на предложения бюджет, както и становища против неговото приемане. От народните представители бяха зададени въпроси, на които представителите на НЗОК отговориха изчерпателно и обосновано. След обсъждането се проведе гласуване,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

Подлагам на първо гласуване Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г., № 002-01 96, внесен от Министерския съвет на 22 22 октомври 2010 г. На съвместно заседание на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по труда и социалната политика и Комисията по здравеопазването, беше разгледан и обсъден Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. На заседанието присъстваха: министърът на финансите господин Симеон Дянков, министърът на здравеопазването д-р Стефан -Константинов, управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Нели Нешева, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Нели Нешева. Тя запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в проектобюджета на НЗОК за 2011 г. Предвидените приходи и трансфери са в размер на 2 633 730 730 хил. лв. Разчетените средства са при допускане на здравноосигурителна вноска в размер на 8 на сто, като прогнозният брой на здравноосигуреното население за страната е Минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица през календарната 2011 г. е 420 лв. Предвидените разходи и трансфери са в размер на 2 633 730 хил. лв., от които 1 974 520 хил. лв. са за здравноосигурителни плащания. Доктор Нешева подчерта, че в проектобюджета на НЗОК за 2011 г. се увеличават средствата за извънболнична медицинска помощ, дентална помощ, болнична медицинска помощ и лекарствата за домашно лечение, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели. През 2011 г. са предвидени средства за трансфер към Министерството на здравеопазването за заплащане на дейности по диагностика и лечение на злокачествени заболявания и на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност на диализно лечение, включително и за осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия. Резервът за непредвидени и неотложни разходи е в размер на 260 млн. 268 хил. лв., като се предлага промяна в чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, която предвижда размерът на резерва на НЗОК да се набира от

заключение д-р Нешева подчерта, че внесеният Законопроект за бюджета на НЗОК за 2011 г. е съобразен със становището на министъра на здравеопазването, предоставено на основание чл. 19, ал. 7, т. 3 от Закона за здравното осигуряване и с Решение на Надзорния съвет на НЗОК от 20 октомври 2010 г. Представителите на Българския лекарски съюз изразиха несъгласие със заложените в проекта на бюджет на НЗОК за 2011 г. средства за трансфер към Министерството на здравеопазването за заплащане на дейности, финансирани от държавния бюджет и отбелязаха, че реално увеличение на средствата в бюджета на НЗОК не се наблюдава. Те уточниха, че разширяването на основния пакет от дейности, без съответното финансово обезпечаване, ще доведе до драстично недофинансиране на системата и увеличаване на регламентираните и нерегламентирани доплащания. В законопроекта е предвиден механизъм за разпределяне на финансовия ресурс, в случай на преизпълнение на здравноосигурителните приходи, но не е ясно какво би се случило при евентуално неизпълнение по приходната част на бюджета. Председателят на Българския зъболекарски съюз, д-р Николай Шарков, информира народните представители, че от 1999 г. досега няма промяна в пакета от дентални дейности, които се заплащат напълно или частично от бюджета на НЗОК. Той допълни, че при въвеждането на здравноосигурителния модел в България, делът на разходите за дентална помощ е представлявал 9.5% от общия бюджет за здравноосигурителни плащания, докато към настоящия момент, включително и в Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2011 този процент е едва 4.76 на сто. Тези две тенденции са притеснителни, имайки предвид състоянието на денталното здраве на българските граждани, което се влошава с всяка изминала година, именно поради липсата на адекватно финансиране от страна на НЗОК и поради ограничената възможност на гражданите да заплащат тези услуги със собствени средства. От страна на Българския фармацевтичен съюз изразиха становище относно финансирането на здравноосигурителните плащания за лекарства за домашно лечение и поставиха въпроса дали предвидените средства ще бъдат достатъчни с оглед на трансфера, който се предвижда към Министерството на здравеопазването. Към настоящия момент, чрез бюджета на НЗОК се заплащат лекарствените продукти, които са посочени в Приложение № 1 към Позитивния лекарствен списък, а лекарствените продукти, които ще се заплащат на здравеопазването, се съдържат в Приложение № 2 и 3 на Позитивния лекарствен списък. Представителите на съсловната организация посочиха, че от представения законопроект не става ясно по какъв начин ще бъде гарантирано адекватното финансиране на лекарствените продукти от трите приложения на Позитивния лекарствен списък. В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването обсъдиха предлаганите в законопроекта финансови параметри и отправиха конкретни въпроси във връзка с предвиждания трансфер на средства от здравноосигурителни вноски към Министерството на здравеопазването, с който се разширява основният пакет, извършването на повторна актуализация на бюджета на НЗОК за 2010 чрез Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2011 г. и предлаганите в Закона за здравното осигуряване изменения на разпоредбите, отнасящи се до Националния рамков договор. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” 11 гласа, „против” 5 и без „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г., № 002-01-96, Благодаря. От името на вносителите има ли предварително изказване? Няма. Откривам дебатите. По реда на записването д-р Лъчезар Иванов, д-р Сахлим, д-р Пламен Цеков, д-р Шарков,

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Реших да направя това изказване, тъй като считам, че по отношение на Законопроекта на Бюджета за Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. в общественото пространство се появиха доста, бих казал, противоречиви твърдения, които искат да хвърлят петно върху бюджета за 2011 г. Именно затова днес аз искам тук, пред вас, да посоча фактите такива, каквито са, за да се сложи край на всички спекулации. Безспорно бюджетът за здравеопазване не е това, което всички ние като политици и лекари бихме искали да видим, но трябва да се съгласите, че в условията на световна финансова и икономическа криза българското правителство преди всичко е длъжно да предприеме необходимите мерки за запазване на макроикономическата стабилност и фискалната устойчивост на страната. Средствата, заложени в проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. не трябва да се гледат поотделно и едностранчиво. В предлагания законопроект предвидените разходи и трансфери са в размер на 2 млрд. 633 млн. 730 хил. лв. Тук искам да направя преглед на всеки един от параметрите, формиращи разходната част на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за да опровергая твърденията на определена група от хора, които, преследвайки определени политически и лични цели, си позволяват да говорят неистини в публичното пространство.

толкова и толкова хиляди и едва ли не хората ще останат без лекарства и без лечение. Цифрите по отделните параметри на здравноосигурителните плащания, които току-що прочетох, сочат точно обратното. Считам, че имайки предвид ограничения финансов ресурс, с който разполага държавата в настоящия момент, средствата, предвидени в бюджета на Националната за здравноосигурителните разходи, ще спомогнат за запазване на постигнатото равнище на здравноосигурителните услуги в страната и ще осигурят на българските граждани необходимата им медицинска помощ. От друга страна, чрез приетите в края на м. юли т.г. изменения и допълнения на Закона за лечебните заведения, до края на годината ще осъществи така необходимото преструктуриране на системата за болнична помощ и ще се гарантира по-ефективно разходване на наличните финансови ресурси за 2011 г. Бих искал да обърна внимание и на някои други

относно предвидените средства за трансфер към Министерството на здравеопазването за заплащане на дейностите по диагностика и лечение на злокачествените заболявания на пациентите и на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност за диализно лечение. Тук има четири основни аспекта, за които българското общество трябва да знае истината такава каквато е, а именно: Първо, предвидените за този трансфер средства са отделен параметър от разходната част на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. Не е необходимо човек да е финансист, за да разбере при един внимателен прочит на разпределението на разходите в проектобюджета, че това е факт, а не просто удобна за управляващите интерпретация на цифрите. лекарствата за домашно лечение на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които и към момента се заплащат със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, не само че ще продължават да бъдат отпускани и финансирани по досегашния ред, но и за 2011 г. се предвижда увеличение на средствата по този размер по разходната част на бюджета с 44 милиона спрямо 2010 г. Трето, българските граждани, които страдат от злокачествени заболявания и от хронична бъбречна недостатъчност, да не кажем почти всички, но по-голяма част от тях са здравноосигурени лица, които добросъвестно заплащат своите здравноосигурителни вноски. Твърденията, че едва ли не здравноосигурените граждани ще заплащат лечението на тези здравнонеосигурени лица, е най-малкото некоректно и неетично спрямо тези хора, които ежедневно се борят за своя живот. Четвърто,

Направих внимателен преглед на Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта и по-специално за промените в Закона на здравното осигуряване, но никъде не видях да се правят допълнения по чл. 45 от ЗЗО, в който се посочва медицинската помощ, която се определя като основен пакет, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Поправете ме, ако греша, господа отляво, ако не греша обаче моля да бъде преустановено разпространяването на подобни провокативни и безпочвени твърдения в публичното пространство.

опитайте се да намерите отговор на въпроса: защо се налага актуализацията да бъде направена именно по този начин? Аз ще ви кажа моите разсъждения по този въпрос, а на Вас ще оставя сами да прецените степента на тяхната правота. Първо, правителството на ГЕРБ пое ангажимент към Бъларския лекарски съюз за осигуряване на допълнителни средства, необходими за заплащането на оказаната от лечебните заведения за болнична помощ медицинска помощ. Всички знаем кога беше постигнато това споразумение. Второ, присъстващите в тази зала народни представители са добре запознати с чисто технологичното време, необходимо за приемането на един законопроект от Народното събрание, както и с ограниченото пленарно време, с което разполагаме до края на тази пленарна сесия. Аз мисля, че тук акцентът следва да се постави върху факта, че болничната помощ в страната получава допълнително финансиране от 130 млн. лв. и за мен като лекар и гражданин някак си остава на заден план начинът, по който се извърши прехвърлянето на тези средства от излишъка на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. към разходната част за здравноосигурителни плащания на болнична помощ. Аз не бих се ангажирал да коментирам дали това изменение се прави по най-правилния начин, но смятам, че се извършва при спазването на законите на Не на последно място държа да отбележа, че за първи път от увеличението на здравноосигурителните вноски от 6 на 8% правителството на Политическа партия ГЕРБ изпълни поетия ангажимент и внесе в Народното събрание Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г., в който е предвидено всички средства, набрани от здравноосигурителните вноски, да бъдат разходвани единствено и само за здраве. Видно от законопроекта е, че за 2011 г. бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е с балансирано бюджетно салдо и не се предвижда излишък по бюджета. Неизвестно е защо този факт се премълчава от представителите на опозицията. Може би, защото именно вие, уважаеми дами и господа, по време на вашето управление въведохте практиката по натрупване на такъв излишък и сега в ролята си на опозиция набързо променихте възгледите си, призовавайки правителството да следва една политика, която е коренно противоположна на политиката, провеждана от вас. Може би просто не ви е изгодно да признаете, че въпреки финансовата криза и въпреки ограничените във финансовия ресурс на държавата, правителството на Политическа партия ГЕРБ предприе реални действия за прекратяване на тази порочна практика. Изложих всички тези факти, за да стане ясно на българската общественост,

Държа да отбележа, че като цяло общите консолидирани параметри на разходите за здравеопазване за 2011 г., не само че не се намаляват, напротив, те се увеличават. Фактите потвърждават това твърдение. Въпреки ограничения финансов ресурс на държавата като цяло, средствата за медицинска помощ и за осигуряване на лекарствени продукти, ще има за българските граждани, въпреки вашите вопли. вопли. Когато става въпрос за здравеопазване, за здравето на хората, фактите трябва да бъдат посочвани коректно. Добре е да не се спекулира с тези толкова чувствителни теми за българското общество. Дотук аз говорех по-скоро в качеството си на политик, но аз освен политик, съм и лекар. Ясно осъзнавам, че нито един колега лекар, в тази пленарна зала и извън нея, някога ще се съгласи, че средствата за здравеопазване са достатъчни. Дори и разсъждавайки само като лекари, ние трябва да бъдем откровени и да признаем, че докато не спре източването на системата, докато не се прекрати порочната практика за нерегламентирани плащания, докато всички български граждани не започнат добросъвестно да заплащат своите здравноосигурителни вноски, докато не се довърши цялостната реформа на системата, средствата за здравеопазване, колкото и да са те, никога няма да бъдат достатъчни. Уважаеми колеги, именно поради това, правителството на Политическа партия ГЕРБ се зае с отговорната и нелека задача, да осъществи тези реформи! Аз вярвам, че с общи усилия ние можем да осигурим на българските граждани достъп до здравеопазване с високо качество, а за нашите колеги – едно достойно заплащане на техния тежък труд. В заключение бих искал да отправя апел към всички присъстващи в тази зала, към българската общественост! Нека да не правим политика от здравеопазването, а с общи усилия да направим правилна политика в сферата на здравеопазването!

Уважаеми господин Иванов, ще се опитам да се държа любезно и ще кажа, че определено политическото говорене и политическите изводи не са най-силната Ви страна. Но понеже Вие тук говорите за факти, ще посоча и аз някои очевидни факти. Те са, че тук вдясно от мен, на тази банка, седи трети министър от правителството на ГЕРБ, на последния ред в тази зала седи трети шеф на Националната здравноосигурителна каса. Няма да описвам и изброявам всички други смени, които бяха извършени в този сектор, но изводът от всичко това е един-единствен: провал на правителството на ГЕРБ в сектора „Здравеопазване”! Понеже Вие, незнайно как, заявихте самочувствие да говорите за цифри, при положение че няма абсолютно никаква връзка между цифрите в този бюджет и между цифрите в републиканския бюджет, и няма никой в тази зала, който да може да обясни по какъв начин те се съпоставят едни с други, ще изложа несъстоятелността на Вашите твърдения само с един показател – парите за болнична помощ. А те са: сравнени от миналата година и от тази година това, което в момента разглеждаме в настоящия бюджет, дава цифрата плюс 71 млн. лв., но с актуализацията, която нелегално се прави през този бюджет, парите за болнична помощ през 2011 г. ще бъдат с 60 млн. лв. по-малко от парите, които бяха похарчени през 2010 г. Тази истина трябва да чуят българските граждани, че парите за болници намаляват с 60 милиона! И цифрите са следните: 886 932 милиона за 2010 г. срещу 958 020 – за 2011 като се добави актуализацията от 130 – 60 милиона по-малко за болници! Това са фактите и това е истината! Провал!

Уважаеми господин председател, уважаема госпожа Манолова! Първо, искам да Ви споделя, че не Ви е силната страна аритметиката, тъй като, ако трябва да смятаме точно – няма 60 милиона. Мисля, че Вие сама можете да ги сметнете. Аз ще Ви предоставя точно данни, тай като не сте се справили с математическата задача.

като сляза оттук, за да не се излагаме, както се казва! Що се отнася до смяната. Искам тук пред вас да заявя, че правителството на Политическа партия ГЕРБ е първото правителство, което се нае с тежката и отговорна задача да прави реформа. Вие тук изтъквате факт, че примерно ние сме заменили един или друг министър. Това означава, че ние гледаме изключително сериозно и отговорно към този тежък сектор, към който никоя политическа сила досега не погледна и достойно се обърнахме към нашите избиратели, към нашите хора, които са ни гласували доверие. Затова ние поставихме хора, които да могат да се справят. Политиката на Политическа партия ГЕРБ, когато нещо сме сбъркали, е да излезем открито и да кажем, че не сме го направили. В това няма нищо лошо.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Какви са фактите? Уважаеми д-р Иванов! Благодарим отново за прожекцията, която тук проведохте. Всички тези таблици, разбира се, ние ги имаме в материалите, които са ни раздадени. Проблемът не е в това, което Вие показвате. Проблемът е в огромното разминаване в цифрите. Вие не можете да отговорите като управляващи – нито финансовият министър, нито здравният министър – колко ще бъдат парите точно за здравеопазване. Този бюджет спокойно може да бъде наречен – бюджет на лъжата. Но, аз няма да го нарека така, защото това звучи прекалено ясно и чисто. чисто. Ще се съглася с твърдението, че това по-скоро е бюджет на шмекеруването, на финансовите еквилибристики. Защо? Първо, защото въпреки твърденията, този бюджет не е по-добър от този през 2010 г., който изкара лекари и пациенти по улиците.

подмолната втора актуализация на бюджета на Касата за 2010 г., незаконният трансфер от средства за здравни осигуровки към Министерството на здравеопазването и третата характеристика е псевдобалансираното бюджетно салдо. Втората актуализация, която се прекарва през § 10 от Преходните и заключителните разпоредби, е нещо, което не се е случвало никога досега. Интересно защо не вкарахте тази актуализация в пленарната зала по реда, по който трябва да бъде направена – за тези 130 милиона повече, които искате да дадете?

Тук имаше призив да кажем на обществеността защо трябва да се случват така нещата. Обяснете, господин Иванов, че всъщност вземате 130 милиона от големия резерв в БНБ вадите ги и ги давате с тази втора актуализация, която на всичкото отгоре не сте направили като хората. Затова тази актуализация даже, благодаря за много правилното и точно цитиране, е не подмолна втора актуализация, а тя е криминална актуализация. Трансферът, който се опитвате да направите, е законово нерегламентиран. Защото противоречи на Закона за устройството на бюджета, на Закона за здравното осигуряване, на Националния рамков договор и на една наредба, която се изготвя от министъра на здравеопазването. Балансираното бюджетно салдо, разбира се, е също лъжа, защото при тези трансфери и отнемане на 340 милиона – веднъж, на още 100 милиона, които се дават за дейности, извършени в предходната година, но се гласуват през новия бюджет – през 2011 г., няма как да покажат едно балансирано салдо, и то не е такова. Не с излишък, д-р Иванов, трябва да бъде този бюджет. Той би трябвало да бъде с дефицит! Това е въпросът! Това, както вече споменах, е едно много нагло нарушение на действащия закон и разпоредби. Има обаче една изумителна откровеност и тя е в мотивите, които сте написали като вносители към бюджета. Погледнете рисковете, които сте споменали! Толкова откровено сте заявили, че най-вероятно приходите няма да бъдат събрани! Може би някой ще обясни защо здравно неосигурените, въпреки мерките, които взехте чрез Закона за здравното осигуряване и промените, които направихте там, преминаха вече границата от 2 милиона! Това наистина е една психологическа граница – от 2 милиона! Никога в България не е имало толкова много неосигурени лица. Разбира се, че причините са в това, че икономиката не върви, в това, че бизнесът освобождава хора и в това, че основният пакет от мерки – антикризисни мерки, не работи. Определено това може да бъде наречен Бюджет на задълбочаващата се криза в здравеопазването, на липсващата реформа, защото по изявления на водещи личности в областта на здравеопазването тя се отлага за след 2-3 години. Никъде не видяхме нито дума за преструктуриране, нито за някакви стъпки в посока реформа. В този смисъл, ако си зададем въпроса – дали цифрите, които се дават, подкрепят някаква философия на този бюджет, отговорът е: Не! Ето защо няма как да бъде подкрепен този проект за бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Няма философия, няма мерки, които да накарат системата да заработи по-добре! Това е огромният проблем. Липсата на предвидимост, която се създава с този бюджет е много по-страшна от най-драстичната реформа и преструктуриране в която и да е система, включително в системата на здравеопазването. Според нас това е основният проблем на този бюджет. Благодаря за вниманието.

Вземам думата, защото тук май не стана ясно, затова мисля да говоря съвсем конкретно, с цифри. Май политическото изказване беше в повече, отколкото конкретиката. Затова съм длъжен да прочета,

първичната медицинска помощ са с 12 млн.лв повече, за специализираната извънболнична помощ – 17 млн.лв повече, за дентална помощ – 3 млн.лв повече, за медико-диагностична дейност – 10 млн. 500 хил. лв повече. Приложение № 1 и там ще видите също, че за позитивния лекарствен списък имаме 44 млн.лв повече, за болнична помощ, за медикаменти – 71 млн.лв повече. Ще спра дотук с цифрите, за да имам възможност да отговоря и на другите реплики за така наречените за така наречените незаконни трансфери. Уважаеми д-р Джафер, в чл. 82 по Закона за здравето е много ясно разчетено какво и какви правомощия са дадени и какви точно услуги се заплащат от държавата. Така че недейте да спекулирате с това, че били прехвърлени пари от Касата към държавата. Нима не знаете, че всички онкологично болни и всички хемотрансфузирани болни минават през общопрактикуващия лекар? А откъде се дават лекарствата, госпожо Джафер? Мисля, че знаете откъде се дават. Така, че е редно лечението да бъде събрано на едно място, а не да бъде разхвърляно, за да може да има отчетност и строг контрол. Ако смятате, че строгият контрол е нарушение на закона, то може би Вие по този начин го разбирате. Последното, на което искам да ви обърна внимание – за така наречения трансфер от 130 милиона. Вие трупахте тези 2% в бюджета, който не беше употребен за здраве. Когато дадохме пари, а именно се дадоха тези 130 милиона, вие сега излизате и отново ни критикувате. В крайна сметка вие какво искате – да има пари за здравеопазване или искате да си правите политика? Благодаря.

Благодаря Ви, господин председател. Приемам, че това беше реплика към мен, а не лично обяснение. Въпреки всичко съм длъжна да кажа следното. Уважаеми д-р Иванов, престанете да се държите в сферата на здравеопазването на принципа: „Ние сме за малко и не сме оттук!”, защото Вие бяхте депутат в предишното Народно събрание, управлявате сферата вече две години. Миналата година бюджетът ви беше толкова объркан

Вие ни изумихте, защото два пъти актуализирахте този бюджет, което показва изключителна финансова некомпетентност. Вие не знаете нито какви приходи ще влязат в системата, нито как ще бъдат харчени те. Така че всякакво балансирано бюджетно салдо, трансфери, които били законни, втора актуализация, която била законна, са просто шменти-капели. Фактите са такива и ние ви призоваваме да ги видите! Имате минус 60 милиона за болнична помощ, ако платите всичко, което трябва да се плати за миналата година. Това са фактите! Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! По повод Вашата намеса, господин председател, и тълкуване на това какво е и що е личното обяснение. Би трябвало много по-сериозно да се контролира тази възможност за излизане на трибуната. Изказването на колегата от ГЕРБ беше възражение по същество на изказването на народната представителка от ДПС. Тя говореше за бюджет на лъжата и никъде не каза, че господин Иванов лъже. Тя каза, че трансферът, който е направен, е незаконен и никъде не каза, че господин Иванов е вършел незаконни неща. Така че когато се прави възражение по същество на изказването, то се нарича реплика, а не лично обяснение. Благодаря ви.

(ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! За втори път, откакто от година и половина ГЕРБ е на власт, внасяме бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

да разпредели средствата, така че те да стигнат по предназначение до всички изпълнители на болнична помощ. Зная, че законът дава различни възможности за актуализация на бюджета и че той е спазен.

895 хил. лв. Това е като абсолютна цифра най-големият бюджет на Националната здравноосигурителна каса за последните десет години

актуализирания бюджет за 2010 г. се очаква да бъде 2 млрд. 787 милиона. Когато се структурира един бюджет, той си поставя определени цели. Необходимо е да кажем, че Бюджет 2011 г. отново си е поставил за цел да обезпечи българското население с болнична и извънболнична помощ, с онкологични медикаменти, тоест за всички чувствителни сфери на здравеопазването да има достатъчен ресурс, така че населението да се чувства сигурно и да не се притеснява за здравето си. Със сигурност песимистите, които по традиция са отляво, ще кажат: „Да, това не е добър бюджет, ние можем да направим по добър”. Най-вероятно може да се направи и по-добър, и по лош бюджет. Прегледът на числата по пера показва, че абсолютно всички направления, като се започне от болничната, доболничната помощ, средствата, заделени за медикаменти и консумативи, показват ръст.

заделя все повече и повече средства за сферата на здравеопазването. Във философията на бюджета за тази година наистина има промяна най-вече с трансфера от Националната здравноосигурителна каса към Министерството на здравеопазването. Държа да подчертая – за дейности за здравноосигурени лица. Голяма част от тези дейности, които ще се трансферират и ще се заплащат от Националната здравноосигурителна каса чрез

Има ли някъде разписано в българското законодателство и най вече в Закона за здравното осигуряване, че ние имаме здравнонеосигурени лица?! По презумпцията на закона всички трябва да сме здравноосигурени. Това е поредната стъпка на партия ГЕРБ и на нашето правителство да накараме хората да се замислят: що е това здраве, кой участва в опазването на това здраве, как се финансира опазването му и българските граждани да бъдат солидарни, да бъдат така добри да спазват закона и да не поставят в трудно положение добросъвестните, които въпреки лишенията се стремят да спазват законите на България и да се осигуряват в Националната здравноосигурителна каса.

ще съблюдавате спазването на закона и няма да допуснете здравнонеосигурени лица да получават заплащане от солидарния фонд! Той затова е солидарен, защото всички ние трябва да бъдем добронамерени и да внасяме пари там! Това е поредният призив и от трибуната на Народното събрание аз апелирам за следното: всички български граждани да не се подвеждат по лековерни изказвания от рода, че за здравнонеосигурените ще заплаща министерството. Министерството на здравеопазването ще заплаща с пари от Националната здравноосигурителна каса, както казах, само за здравноосигурени лица, а за дейности, каквито са спешната и неотложната помощ, за психиатричната помощ по презумпцията на Закона за здравето това е задължение на правителството и чрез средства, събрани от българските данъкоплатци – от данъци и акцизи,

Всичко това не може да бъде подминато с лека ръка и да кажем: „Не, това е лош бюджет”. Виждаме, че въпреки трусовете от случващото се около нас, България се стреми да догонва европейските добри практики в сферата на здравеопазването и най-вече във финансирането. Разбира се, ние сме твърде далеч от средните 7% от брутния продукт.

съм, че следващата година ще бъде успешна в сферата на здравеопазването, независимо от протестите. Всъщност, като лекар знам защо има протести на лекарите. Те не са заради провежданата политика в сферата на здравеопазването и заради законодателството, което всички ние заедно провеждаме, те не са срещу промените в Закона за здравното осигуряване, срещу промените в Закона за лечебните заведения. Протестът на българските лекари – там, където го има, е протест срещу конкуренцията, която ни предоставя Европейският съюз. Българската икономика е поставена под огромен натиск на конкурентните икономики от развитите и старите страни – членки на Европейския съюз. Когато средната лекарска заплата в Европейския съюз е 5 хил. евро, срещу 500 евро, е очевидно, че за един и същи труд българските лекари ще искат подобаващо заплащане. протеста на българските лекари като сигнал, че посоката, в която вървим, е правилна и по пътя на диалога трябва да приемем обществено приемливи граници за възнагражденията на българските лекари.

на пазара – държа да употребявам израза „пазар на болнични услуги”, да останат тези лечебни заведения, които са подплатени както с материална база, така и със специалисти. Ако има изчистена болнична система, добре са подредени нещата и на базата на това можем да направим подробен финансов анализ, тогава ще можем да разпределим правилно и ресурса, който българските граждани заделят,

съдба на партия ГЕРБ, а го правим в името на промените в сферата на здравеопазването. Не приемам думата „реформа”, защото частицата „ре” означава да се върнем там, където сме били, а ние бяхме на едно лошо място в сферата на здравеопазването и не желая да се връщаме там! Ние ще направим и правим такива промени, които ще дадат възможност постепенно сферата на здравеопазването да се отдалечи максимално от политиката, да се отдалечи от политиците. каса, създавайки прозрачни практики не само на управление на средствата, но и при тяхното разпределение. намесата на един или друг политик тази институция да може да работи спокойно и да я върнем на българското общество след една година така, както всички искаме да бъде – независима, или така наречения трипартитен принцип. Всички имате цифрите пред себе си, всеки ще ги анализира в зависимост от своята компетентност, от познанията си, от политическите си пристрастия, но аз съм убеден, че бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. е най-добрият, който може да се приеме към настоящия момент. И казвам това не защото трябва сляпо да защитавам идеята на партия ГЕРБ, а защото това казват цифрите. А когато цифрите говорят, дори опозицията мълчи. Благодаря.

в случая върху едни и същи средства, които постъпват като приходи и се използват за разходи. Така че в това отношение аз не искам да оспорвам числата, които са дадени в бюджета. Може би несъзнателно, но не без известно основание Вие говорихте за здравеопазването, за начина на неговото управление като преминаване в един по-добър свят. свят. Не знам защо това ми напомни за нещо друго, много мрачно, защото само там, където няма никаква надежда, чуваме, че хората се пренасят в един по-добър свят, където ги няма земните неволи. Надявам се, че нямате предвид да отправите много от хората в тази посока. И след като се натрупаха толкова много проблеми, мисля, че усилията ви не трябва да бъдат подценявани, но те трябва да бъдат представени достатъчно критично и самокритично. с прехвърлянето на средства от държавните функции за здравеопазване в Касата и обратно всъщност ние и днес не знаем –говоря вече по-общо, не само за проектобюджета на Здравната каса колко ще бъдат средствата за здравеопазване. Надявам се, че те наистина ще бъдат поне с около 120 милиона повече, ако говорим за Касата, както сте ги заложили, но това не снема другите проблеми и не снема другия голям проблем, който вече е адресиран не само към вас, а беше показан от всички изминали години, че въпреки увеличаването на средствата в системата на здравеопазването, тази система работи все по-зле от гледна точка на хората, които я ползват за защита на своето здраве, за неговото укрепване и за своето лечение. И недоволните, като изпълнители, стават все повече и все по-категорично.

тези сериозни изказвания му е трудно на човек да вземе думата в Народното събрание. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, господин вицепремиер! Всъщност Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса отразява в най-голяма степен отношението на правителствата през последните години към здравеопазването. За съжаление и този, който днес ни се предлага, не е промяна на онова, което беше натрупано в предходните години, не е очаквания изход от кризата в здравеопазването, не е промяна и на съществуващото през последните месеци тежко състояние на българското здравеопазване и не дава приоритети. Напротив, в този бюджет има връщане към механизмите, с които управляваше тройната коалиция и за които днешните управляващи твърдяха категорично, че ще бъдат премахнати. Ето защо ще говоря първо за политиката, за политическите послания в бюджета, и след това за числата в него, защото парите не са всичко в този законопроект. Първото, което липсва в него, е него, е обещаното на 3 октомври от министър-председателя възстановяване на трипартитния принцип на управление на Националната здравноосигурителна каса. Това означава, че Касата ще продължи да бъде национализирана. Може би някой си мисли, че „национална” и „национализирана” е едно и също, но бърка. Трипартитният принцип на управление е механизмът, който гарантира прозрачността и обществения контрол при разходването на средствата, които са събрани от здравноосигурителните вноски на всички български граждани. Сегашното положение бе стартирано от правителството на НДСВ и ДПС с директор на Касата от БСП, бе усъвършенствано от тройната коалиция, но то, разберете колеги от ГЕРБ, не съответства на публичния характер на институцията, не отговаря на това, което непрекъснато повтаряте и декларирате –политическа воля за промяна и прозрачност в управлението. За нас от Парламентарната група на Синята коалиция е невъзможно да подкрепяме политика, която е продължение на порочната практика на предишните управляващи. Второ, отново се тръгва към премахване на договорното начало. Безспорно едно добро постижение е постигането и сключването на Националния рамков договор за 2010 г. и разписването в закона, че следващите такива национални рамкови договори ще бъдат за пет години. Едно добро постижение, което обаче оцеля твърде кратко време. Забравената вече политика на договаряне трябваше да даде сигурност, предвидимост и финансова стабилност на системата, но явно пак липсва достатъчно воля за реализиране на изречените намерения. Липсата на договорно начало прави буквално каквото си поиска и това, забележете, никога не е било насочено към подобряване благосъстоянието на българските пациенти, нито е било в подкрепа на лекарите, нито е било за подобряване на здравеопазването като цяло. Непрекъснатият натиск, който се осъществява – Касата еднолично да определя условията, в които се развива здравеопазването, се видя всъщност до какво доведе предишните управляващи. Затова е трудно разбираемо, за нас от Синята коалиция, защо тази явно грешна политика намира продължение и при новото управление. Такава политика не може да намери нашата подкрепа, защото това е политика на тройната коалиция, политика, на която ние се противопоставяхме, когато бяха подобни предложенията в предишния парламент. Трето, за поредна година в бюджета, господин вицепремиер, никъде не фигурира митичният преходен остатък в БНБ, който е там от здравните вноски на всички добросъвестни български граждани, платили здравните си вноски.

за други плащания. Този резерв всъщност е гарантът за това, че Касата в здравната ни система няма да фалира, независимо от финансовото състояние, независимо от наличието или не на на медицински причини като епидемии. Всеки опит за неразумно харчене на тези средства трябва да намира категоричния отпор на Народното събрание и никой финансов министър, което беше декларирано от вицепремиера, не трябва дори за миг да си представя, че може да ги харчи за нещо друго, освен за здравеопазване. Разписването му в Закона за бюджета на Касата или консолидирания бюджет може да даде сигурност, че няма да има изказвания от сорта, че с тези пари са плащани пенсии. Четвърто, и този Закон за бюджета на Здравната каса ограничава гарантирания от Конституцията достъп на пациенти до здравна помощ – нещо, против което ние сме гласували в предишните парламенти. Отново Касата, и то еднолично, ще определя броя на направленията за специализирана медицинска помощ, както и тяхната стойност.

След като този факт доби публичност, ги увеличи дори над предвидените и очакваните от общопрактикуващите лекари. Това се нарича хаос, който не може и не трябва да бъде подкрепян през този бюджет. И за да ви кажа колко голям е хаосът, ще ви прочета дословно какво е написано в мотивите към законопроекта. Рисковете: „Неуточнен все още план за необходимите промени в системата на здравеопазването към момента и невъзможност за финансова оценка на необходимите стъпки”. Това означава – не знаем какво да правим. Следващото: „Динамично променящата се нормативна база и невъзможност за оценка към момента как тя ще се отрази на договорния процес и на бъдещия брой договорни партньори за болничната и извънболнична медицинска помощ”. Това означава – не знаем какво става. Така че този бюджет за поредна година не позволява лекарите заради регулативните стандарти да си гледат нормално работата и затрудняват пациентите по пътя им към качествената здравна грижа. Всяка година, вероятно и тази, хората ще чуят как значително щял да нарасне броят на отпусканите направления и всяка година те не усещат този пълноводен поток. Регулативните стандарти, уважаеми колеги, са спирачката, която ни поставя на последното място в Европа по степен на удовлетвореност на пациентите от здравната система. Хайде, да не е последното – на предпоследното сме според последните проучвания. Това няма как да бъде подкрепено и няма как да бъде гласувано от нас. Няма да го подкрепим, защото това не е политиката, с която сме се явявали на парламентарните избори. Тя противоречи на онова, което ние сме защитавали и в предния парламент. Колегите знаят. На пето място, проблемът е, че с този закон делегираните бюджети за болничната помощ отново ще бъдат на мода през 2011 г. Наличието на делегираните бюджети е доказателство за неспособността да се осигури адекватен и навременен контрол на разходването на средствата от страна на болниците. Това показва и неспособността на онази информационна система, която уж беше напълно въведена от предното управление и виждаме как още не работи напълно. Всяко лечебно заведение за болнична помощ трябва да получава адекватно финансиране за всяка реално извършена и почтено отчетена дейност. Оттам нататък работата на Касата е да контролира този процес, да не допуска плащане за фиктивни дейности, както и да отказва финансиране за некачествена медицинска грижа. Налагането на делегираните бюджети е социалистическа уравниловка и връщане към бюджетното финансиране на здравеопазването, което вече е исторически отречено в целия Европейски съюз. Продължаването на политиката на такова финансиране е израз и на категоричния отказ да се направи обещаното реално остойностяване на медицинските дейности. Имаше срокове – бяха в началото на годината, изтекоха сроковете, ще изтече и годината, а остойностяването все още го няма. Това връщане към бюджетното финансиране в здравеопазването, заради което нашето правителство, на Обединените демократични сили, всъщност стартира здравната реформа. Връщане назад не може да получи нашата подкрепа, защото то е връщане към социалистическия съветски модел на здравна система. Шесто, в Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. е записано, че оперативният резерв се възстановява от 5 на 10% от разходната част. Така и трябва да е. Не знам защо миналата година го направихте 5%. Големият въпрос обаче е: какво се случи с този резерв през 2009 г. и какво ще се случи тази година? Видно от все още неразгледания отчет за изпълнението на бюджета за 2009 г., този оперативен резерв е изчезнал някъде – може би към фискалния резерв, може би към пенсиите, но така или иначе в отчета срещу него има нула. Вероятно и в отчета за тази година ще е пак нула. Но това са пак средства от здравните вноски на българските граждани. Вместо това, за първи път виждаме някакви 100 милиона за разплащане на неразплатени задължения за предходната година. Нали оперативният резерв е за това – с него да се разплаща онова, което не е разплатено с бюджета?! Но се появяват други 100 милиона, с които ще се разплаща. Защо Надзорният съвет на Касата, който всъщност е доминиран от представители на държавата, си мълчи за този оперативен резерв? Тук има редица въпроси: защо точно 100 милиона, като задълженията на болниците са 350 милиона, от които 115 – просрочени? Кой може да гарантира, че тези 100 милиона няма да бъдат разходвани във връзка с партийни необходимости на предстоящите местни избори? По какъв критерий ще бъдат избрани болниците, на които ще се платят задълженията? Защото 350 са на всичките, значи на някои ще се платят, на някои няма да се платят. По какъв критерий ще бъдат избрани доставчиците, на които ще се плати? Практиките, които сме виждали в предишните управления, ни карат да сме притеснени и недоверчиви. Защо така се раздаваха порциите със заложените излишъци и с надеждата за спечелване на избори? Затова липсата на правила, утвърждаването на такива корупционни механизми и липсата на прозрачност не могат да получат подкрепата на Синята коалиция. Всичко казано дотук би трябвало да ви обясни защо няма да подкрепим този бюджет, а не се прави нищо по-различно от това, което правеше правителството на тройната коалиция. Вижте, 100 милиона за разплащане на неразплатени разходи от предходната година плюс 260 – оперативен резерв, плюс 340 – трансфер към Министерството на здравеопазването. Това означава, че на 1 януари, като се съберат трите числа, Касата тръгва със 700 милиона назад. В същото време обаче са увеличени административните й разходи, но по тази тема няма да говоря. Има още две неща, които искам да кажа. За първи път през Здравната каса с пари от здравните вноски се финансират, и то непроменени, дейности на Здравното министерство. Плащанията и за онкоболните, и за хемодиализите ги извършваше Министерството на здравеопазването със средства, с които разполагаше в своя бюджет. Когато актуализирахме бюджета и когато беше намален бюджетът – разходната част на Министерството на здравеопазването в средата на тази година, предишният министър на здравеопазването проф. Борисова каза: „Да, с тази сума мога да се справя и министерството може да работи”. Сега към тази сума на Министерството на здравеопазването, през този трансфер увеличаваме бюджета на Министерството на здравеопазването за следващата година с около 60%. Какво се промени, каква повече дейност ще разплаща министерството на здравеопазването, какви други дейности ще върши, че трябва бюджетът му да бъде увеличен с 60%?! Личното ми мнение е, че това се прави, за да бъде продължена една порочна практика на забавяне на плащанията от страна на Финансовото министерство за здравните вноски, които то превежда за държавната администрация, децата и пенсионерите. Държавата продължава и с този бюджет, колеги, да е най-некоректният участник в солидарния модел на здравното осигуряване. Плаща по-малко, плаща по-късно или никога и с този бюджет безхаберието й се узаконява. този бюджет за 2011 г. се актуализира бюджетът за 2010 г., което поне досега никой не си го е позволявал. Няма да го коментирам, но това са две актуализации в рамките на една година. Дали това е законово и не нарушава Закона за бюджета, не се наемам да коментирам, защото не съм юрист. Политическият прочит на този факт обаче показва само едно – пълна неспособност за изготвяне на адекватен на здравните потребности бюджет и отказ за провеждане на каквато и да е реформа. Проблемът е в това, че тази актуализация прави целия проект наистина нечестен! Не може да се каже, че парите за болнична помощ са повече, след като са по-малко. Не са с 60, а точно с 58, но дали е 58 или 60, разликата не е толкова голяма. В заключение, бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. няма да получи нашата подкрепа, защото в него няма предпоставки за реализиране на реформаторска политика, насочена към гарантиране на качествената медицинска помощ; защото той затвърждава порочните практики на здравна политика, провеждани от управлението на тройната коалиция; защото не гарантира финансовата стабилност на здравната система и обрича на крах общинското здравеопазване; защото пациентите остават без гарантирания им по Конституция достъп до качествени здравни услуги; защото е продължение на политиката и на НДСВ, и на тройната коалиция за одържавяване на здравеопазването; защото предпоставя реализиране на корупционни практики във финансирането на лечебните заведения; защото връща здравеопазването към модел, който е отречен цяла Европа. Накрая се обръщам само към колегите от ГЕРБ: уважаеми дами и господа, имаме усещането, че забравихте много бързо как вашите предшественици управляваха българското здравеопазване и как пилееха парите на българските граждани. С този бюджет им казвате, че те са работили правилно. Затова ние няма да го подкрепим и ще гласуваме „против”. Все пак ви благодаря за вниманието.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господа министри! Уважаеми господин Шарков, наслушахме се за тройната коалиция, само че вие подкрепихте този бюджет, вие подписвахте едни споразумения, докато лекарите още не бяха на улицата! Лекарите от месеци са на улицата, никога такова чудо не е било и Вие сега – тройната коалиция, та тройната коалиция. Оставете я тройната коалиция. Вие къде бяхте тази година и половина? Има ги позициите, има ги изказванията, мощни подкрепи – и лекарите на улицата! Това е положението. Мерси.

Уважаеми д-р Шарков, изразявам задоволството си от това, че Синята коалиция за първи път е в съгласие със себе си. Досега вие критикувахте остро бюджетите, включително политиката в областта на здравеопазването, както и бюджетите на Здравната каса, но гласувахте в подкрепа на тези бюджети! За първи път се отказахте от това шизофренично поведение – критикувате и няма да подкрепите нещо, което не харесвате. Хареса ми и ретроспективния анализ, и повтарянето двадесетина пъти на „тройната коалиция”. Искате ли обаче да се върнем малко по-назад, когато беше заложен моделът за здравно осигуряване? Дали пък да не си зададем въпроса: дали в самия модел няма дефект и той генерира все по-големи и по-големи разходи, изисква все по-големи и по-големи суми и генерира дефицит? Дали това не е експертният професионален дебат, който трябва да провеждаме? Тук вече ще говорим за структурата на здравноосигурителния модел. Има и още нещо. Споменахме за НРД. Вие сте привърженик на подписването на Националния рамков договор, както и голямата част от колегите-лекари.

Благодаря, господин председател. Сигурен бях, че ще направите тези реплики. Знам къде ви боли. Ама ще ви боли още дълго време! Това си е ваш проблем. Това си е ваш проблем!

ШАРКОВ: Вземете и се осъзнайте, че вече не сте на власт. Това не трябва да пречи на вашето мислене. Благодаря.

г. Да приключим въпроса с отчетите. Не беше коректно. Трябваше в тази зала да гледаме тези отчети, за да се направят съответните изводи и анализи какво трябва да се случва в следващите години. Второ,

Националната здравноосигурителна каса да се прави повторна актуализация на сегашния бюджет. Всъщност никой закон не го забранява.

недобро управление на финансите в здравеопазването. Защото всичкото това можеше да се случи още в края на м. юли, когато актуализирахме за първи път бюджета на Здравноосигурителната каса.

Стигам до извода, че трудно чрез този проектобюджет – сигурно ще стане и бюджет – ще се направят някакви съществени промени в политиката към здравеопазване. Според мен имахте сериозната възможност това да се случи. Явно още не сте готови с остойностяването на пътеките, с общата стойност, която би трябвало на този етап да задоволява здравеопазването, за да се каже: „Това можем в този момент”, или „В следващите три години, както е по Закона за прогнозния бюджет, ще ни трябват еди-колко си средства, за да можем постъпателно да постигаме някакъв тип политика”. Този бюджет е закърпване на положението. Той е предизвикан от повторната актуализация и сегашните му цифри от напрежение отвън, а не от желанието отвътре да направите нещо. Защото всичко, което се стремихте да правите през последната година и половина като политика в здравеопазването, се оказа грешно. Все пак не можем да не отчетем, че има – това трябва да се каже – увеличение с около 120 млн. лв. Дано те бъдат обаче събрани.

Тук, в проектобюджета, отзад се казва, че сметките са правени на база неосигурени. Като извадим от осигурените 6,5 млн. души, остава около 1 милион. Коя е вярната цифра? Колко са неосигурените в България? От колко човека събираме вноски? Сериозно разминаване! Друг е въпросът защо се правят тези изявления и какво се цели с повишаване ръста на неосигурените граждани - за да обосновем нуждата от повишаване на вноската или въвеждане на доплащането? Какво?!

защото чл. 82, ал. 1 от Закона за здравето ясно казва какъв е ангажиментът на държавата спрямо здравеопазването – какво се финансира чрез държавния бюджет, всъщност от данъците, а не от здравноосигурителните плащания.

всичко онова, което е израз на ангажимента на държавата към социалните проблеми на хората, които досега бяха осигурявани чрез трансфери от държавата към Министерството на здравеопазването.

училищни кабинети, диспансери? Колко е общият размер на всички тези плащания? Ако направите отчета в досегашните бюджети на Министерството на здравеопазването - 220 милиона

бъркам. Дами и господа, ако поразгледаме малко и цифрите за така наречения резерв на Касата, тогава нещата също ще искат доста обяснение.

къде са? Може и да бъркам, но това са пари от здравноосигурителни плащания. Те трябва отнякъде да излязат, трябва отнякъде да се покажат. Надявам се някой да го обясни. За пореден път твърдя, че парите в системата на здравеопазването, това, което се събира от здравноосигурителни приходи и това, което е като ангажимент на държавата като трансфери на този етап, са възможните, не казвам достатъчните. И можехте да имате възможността с тези средства, с вкарване на резерва пряко в здравеопазването, да остойностите в по-добра степен пътеките, и да направите пътеки за долекуване, и да пренасочите повече пари от болничната към извънболничната помощ, и в същото време да осигурите и в по-голяма степен болничната помощ и да формирате някакъв друг тип политика. За съжаление с този бюджет това не се случва. Благодаря.

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували 115 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 2. Предложението е прието. Доктор Михайлов, заповядайте за изказване.

Четейки рисковете за Бюджет 2011 г., а именно неизпълнение на приходна част. Това е неуточнен план за необходими промени при динамично променяща се нормативна база. Още в мотивите Ви става въпрос на една несигурност за това, какво ще се случи в здравеопазването. За мен това е най-големият проблем през тези 16 месеца

За мен това е бюджет на опасенията и на страха. Ще се опитам да Ви обясня защо. В условия на криза това, което всеки един човек

именно с трансфера. Много колеги говориха тук за тези прословути трансфери - как здравноосигурени лица ще плащат за неосигурени. Според мен, това е едно нарушение на конституционни права. Това наистина трябва да се промени. Другото - преди малко се говореше за остатъка, който е около милиард, милиард и триста, само искам да Ви напомня, господин министър, не зная дали си спомняте – от 1997 до 2001 г.

Какво се случва? Самият министър-председател каза, че предишни правителства са плащали с тях дефицити и т.н. Въпросът е сега какво се случва?

да се върне руската система „Семашко”, нека да се върне, но това да бъде направено със закон. Според мен моделът на здравно осигуряване въобще не може да бъде подлаган на дебат. 1994 – 1997 г., тук има колеги, които си спомнят, спорехме с госпожа Виткова, а самата тя веднага след това стана един от шефовете, именно на тези здравноосигурителни фондове. И

ще се получи така, че здравеопазването да не прави непрекъснато завои, как ще се премахнат фантомните болни, как ще престанат да се изкупуват скъпоструващи лекарства? Въобще тук в този бюджет не виждаме как! Увеличават се административните разходи – 7,3%. За какво се увеличават? Всички казваме: вижте само Камерън какво прави в момента в Англия, вижте го какво прави! Това е истинско дясно управление!

И това съм го казвал, това е и във вашето министерство – пълно е с хора, които нищо не вършат. Според мен този бюджет трябва да даде ясен отговор на тези неща. Кой е пътят, по който вие избирате да върви здравеопазването? Хората очакват това и то е свързано с надеждата. Вие не го давате. Колегите тук са се погрижили, правили са таблици. Цифрите не са най-важното. Най-важното е политиката. Именно бюджетът е политика. За мен вие трябва да дадете еднозначен отговор и да дадете надежда на всички – и лекари, и хора, които

всъщност погледнете какво се случва. От едната страна казват „Държавата абдикира от здравеопазването”, в следващия момент се казва „Ама как така – ние връщаме държавното начало на руската система!”. Аз се възхищавам на свойството да се борави с думите. Истински съм впечатлен. Тук има хора, които са много напред с материала. Какво да ви кажа? Погледнете каква е посоката. Ето за болниците ние не залагаме. Има огромен, наистина много голям резерв – 260 милиона, но на болниците не им слагаме много повече пари от тази година. Защо? Защото е ясно, че това е скъпото място, където трябва да има сериозни реформи. Къде слагаме парите? Четиринадесет процента повече – в първичната, в специализираната, в извънболничната помощ. помощ) има 14, другите имат 7%. Това е посока! Да, вие ще кажете – 10 милиона, това е нищо работа. Това са възможностите на държавата. Следващото нещо, което искам да кажа – посоките са ясни.

Имаше много други неща от типа – невероятно напрежение, ставали някакви страшни неща, протести. Да, има протести, но погледнете какво се случва – протестите са с намаляващи размери – 50 човека, 7 човека имаше в един областен град.

Нека да бъдем точни, когато правим изказвания какво се случва. Има го желанието! Казвате: фантомни болни и т. н. Няма фантомни болни. Не си мислете, че в здравеопазването има фантомни болни. За някой, който изобщо не знае, сигурно е имало. Това са толкова дребни неща, които изобщо не дискутираме. Сбъркана е системата на финансиране!

тук?! Всички тия неща струват пари. Ето ви посоката къде е заложена! Искате реформи – добре. Реформите какви ще бъдат – да закрием болниците? Като закрием болниците и половината хора останат без работа – какво ще кажете: „Леле, какви са лоши тия!”.

парите ще бъдат повече и искрено се надявам, че тази година ще се плащат ритмично. Това е голямото разковниче. Колегите ми щяха да разберат и разбират тежкото състояние на държавата, разбират, че няма да им станат европейски доходите. Те не разбираха, когато им се бавеха плащанията Това е моят ангажимент и аз съм го казвал. Това говорех преди да стана министър, това казвам и сега. По въпросите за вижданията ни, за състоянието и така нататък, мисля, че трябва да сме спокойни. Всичко трябва да се прави в малко по-планов порядък и ето, виждате, утре ще имам среща със синдикатите, с всички хора, които искат реформи. Пътят е да се търси обществен консенсус. Без него нито Народното събрание, нито една политическа сила може да прокара прокара каквито и да е промени. Това е нашият път и ние ще го вървим! Благодаря. Ви, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Тук бяха казани доста неща по проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г., аз ще се опитам да се спра само на няколко момента, които според мен са много важни. На първо място, големият проблем по отношение на разноговоренето по този бюджет, според мен идва от неразбирането на два момента. Единият момент е – така нареченото здравно осигуряване, а другият момент е – така нареченото здраве. Уважаеми госпожи и господа народни представители, здравното осигуряване се финансира от здравноосигурителни вноски. Освен здравно осигуряване, извън обхвата на здравното осигуряване има система, която се финансира за сметка на данъци, система, която се финансира от държавния бюджет. бюджет. Ако стане ясно това, ще стане ясно защо не трябва да има трансфери на здравноосигурителни вноски към бюджета на Министерството на здравеопазването. Аз ще се спра малко по-подробно на този въпрос, защото той е изключително важен и този въпрос е решен понеже госпожа Стоянова се усмихва, в Закона за устройството на държавния бюджет. Аз ще се спра малко по-подробно на този въпрос, за да стане ясно защо не може този трансфер да бъде извършен. Уважаеми колеги, преди това обаче, искам да се спра на един друг въпрос. Един от големите проблеми, които притесняват българските лекари, които ги карат в момента да протестират, е запазването на така наречените регулативни стандарти, на така наречените лимити и на делегираните бюджети. Аз се съгласявам с факта, че това е практика, наследена от тройната коалиция. Доктор Шарков няколко пъти спомена тройната коалиция. За разлика от него, аз няма да споменавам Синята коалиция. Ако тази практика не е добра, вие защо не я променяте, уважаеми дами и господа, втори бюджет? Аз не съм убеден, че не е най-лошата практика, защото не се прилага по най-добрия начин. Това е друга тема. За мен един от големите проблеми на Бюджет 2011 на Националната здравноосигурителна каса е запазването на лимитите и делегираните бюджети. На следващо място, аз искам да се спра и на това, което каза преди малко министър Константинов. Уважаеми господин министър, Вашите предшественици твърдяха тук, от тази трибуна, че за тях приоритет е преструктурирането на болничната помощ, защото тя е скъпата медицинска помощ. За да не се стига до болнична помощ системата трябва да бъде реформирана по начин, по който доболничната помощ да оказва необходимата квалифицирана помощ, за да не се достига до скъпата болнична помощ. Ако това е политиката на вашето управление, нека тази политика да има финансово изражение в бюджета. За съжаление такова нещо аз в бюджета не виждам. Ако Вие смятате, че това е правилната политика – акцентът да бъде в доболничната помощ, тогава вкарайте повече пари в доболничната помощ, а Вие ги увеличавате с 14 за специализираната и със 7, ако не се лъжа, за общопрактикуващите лекари. Не обръщайте приоритетите, за да може тези приоритети да бъдат в съгласие с реформата, която извършвате. Вие искате по-малко хора да се лекуват в болници, защото тази помощ е по-скъпа, тогава дайте пари на доболничната помощ да се справя със заболяванията, да се справи с диспансерното наблюдение, за да не стигат хроничните случаи

на един много важен въпрос. Уважаеми колеги, многократно бяхме критикувани, че от 2006 г. до 2010 г. на практика нямаше Национално рамково договаряне.

Вие със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година продължавате действието на един договор, който е подписан от договорни партньори. Забележете, продължавате действието само на избрана от вас част от този договор, а другата част, която касае обеми и цени – остава. Случайно да сте чували, че има Закон за задълженията и договорите?

Закона за устройството на държавния бюджет в чл. 20, ал. 4 е казано: „Държавният бюджет се придружава от Консолидирана фискална програма, която включва

че бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е самостоятелен, подчертавам, самостоятелен бюджет. Той е различен и стои извън държавния бюджет. Така казва поне Законът за устройството на държавния бюджет. На следващо място, какво обхваща държавният бюджет? Републиканският бюджет на първо място, на второ място – бюджета на Народното събрание и бюджета на съдебната власт. Това е, което е записано в Закона за устройството на държавния бюджет. На следващо място, съгласно чл. 34, ал. 1 от същия този Закон за устройство на държавния бюджет: „Министърът на финансите може да прехвърля, съгласно нормативен акт, кредити от един бюджет в друг, когато не се променя балансът на държавния бюджет.” Забележете – „държавният бюджет”, е казано в този текст! Пак повтарям! Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е самостоятелен бюджет, който стои извън държавния бюджет. Министърът на финансите не може да прехвърля средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към Републиканския бюджет. Такива правомощия, уважаеми колеги, няма и Министерският съвет. Да се върнем към един друг бюджет – „Преходни и заключителни разпоредби” на Закона за държавния бюджет за 2010 г. Там е казано, че „временно свободни средства на Националната здравноосигурителна каса, на Националния осигурителен институт и други институции”, да не ги изброявам всички – „...се организират, обслужват в единна сметка на събиране, съхраняване, разплащане и отчитане”. Забележете, средствата на Националната здравноосигурителна каса, чийто бюджет не е част от държавния бюджет, повтарям умишлено, за пореден път, се включват в единната сметка при запазване на тяхната финансова автономност при управление на паричните средства. Това са текстове от действащ закон.

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Последното нещо, с което искам да ви занимавам е, че с бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., за тази година, е предвиден излишък на обща сума 829 млн. 779 хил. лв. В закона не са предвидени правила за прехвърляне на този излишък към Републиканския бюджет. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Как така тези средства от големия резерв яко дим изчезнаха от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и отидоха в Републиканския бюджет? Ами нека Народното събрание да организира едно тържествено изпращане на този финансов ресурс във фискалния резерв, господин министър! Напишете един текст, с който тези средства ги изпращате. Какво става с тези пари? Това са пари, здравноосигурителни вноски на български граждани. Ако искате да ги използвате, направете им това тържествено изпращане, за което Ви говоря. Благодаря за вниманието.

уважаеми колеги! Чухме много определения за бюджета за здравеопазване за 2011 г. – „бюджет на лъжата”, „бюджет на страха”, „бюджет на безнадеждността”. Това е некоректно да се говори. Това, което ние предлагаме, нека да се чуе още веднъж от българските граждани. Сферата на здравеопазването е много подходяща за правене на политика, защото тя е свързана с живота и здравето на всеки човек. Това е безспорно! Нека да повторим още веднъж някои от основните параметри на бюджета за здравеопазване на България за 2011 г. Общо разходи за функция здравеопазване плюс резерва вътре в тях – 3 млрд. 250 млн. 897 хил. лв. Най-големият бюджет дотук за времето на прехода. Това няма кой да го отрече! Това Това са всички бюджети – на НЗОК, на Министерството на здравеопазването, на общините плюс трансферите към ведомствените болници. Второ, всички 8% от здравните вноски на гражданите ще бъдат използвани за текущи плащания, за първи път. Това е крачка. Това е взето решение, което ще започне да се прилага на практика. За първи път! Цифрите за болнична помощ са минус 58 млн. лв. в проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса.

и традиционно са били винаги разпределяни към болничната помощ. Още един факт, който се спомена, но нека още веднъж, за да стане ясен. За тази година Здравната каса ще плаща за 12 месеца, а не – за 13, както беше за бюджета за 2010 г. Последно – 340-те милиона лева трансфер от Здравната каса към Министерството на здравеопазването. Никой не е казал, че те ще бъдат прехвърлени на 1 януари 2011 г. Целта на реформата и на бъдещите промени, които ще бъдат правени, е Касата да поема все повече функции. Това не може да стане изведнъж на 1 януари 2011 г. Това ще стане постепенно във времето. От 1 януари Касата ще поеме част от лекарствата, които в момента са плащани от Министерството на здравеопазването. Това са тези 44 млн. лв., които са заложени плюс за лекарства – хормони, бифосфонати и лекарства за след трансплантация. Ще станат и други такива промени, но те не могат да станат изведнъж. Парите са много повече отпреди, но мен това не ме успокоява, защото е важно как те ще бъдат разходвани, как те ще бъдат контролирани. към всички колеги: нека контролът да бъде по-висок и нека моралът на лекарите да бъде по-добър, въпреки че във всяка една сфера и при всеки един тип работа има хора, които злоупотребяват! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Слушах изключително внимателно дебата, търсейки подходящата дума, с която да нарека този бюджет. Но отново се връщам на тази, която изначално ми изникна, когато за първи път се запознах с основните му параметри, а именно, меко казано, че това е един скандален бюджет бюджет, който няма как да бъде подкрепен от никой здравомислещ човек, от никой народен представител, който е отговорен пред своите избиратели, който е отговорен пред себе си, пред своето семейство, пред своите близки. близки. От този бюджет зависят животът и здравето на българските граждани. Защо този бюджет е скандален? Защото с него ние правим едно официално сбогуване с 1,5 млрд. лв. български лева, събрани от българските граждани за здраве. Ако мога да използвам стила на колегата Цеков от ГЕРБ, който направи доста аналогии със света на сенките, ще кажа, че с този бюджет ние правим панихида на парите, събрани от българските граждани за здраве. Формално може и да няма задължение тези пари да са разписани в този бюджет, но има едно морално задължение тук,

разни дупки в Републиканския бюджет. Защото този въпрос не е само теоретичен. Искам да ви припомня, че през миналата година бяха направени две актуализации на бюджета, като тези 220 млн. лв. – първия път, и тези 130 милиона – в нелегалната актуализация чрез този бюджет, бяха взети именно от този бюджет. И питам, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, откъде ще вземете парите, когато отново се окаже, че не сте си направили точно сметките и бюджетът на здравеопазването скърца – откъде, като вече няма да има резерв? Следващият скандален момент е тоталното противоречие на този бюджет със Закона за здравното осигуряване. Той противоречи на принципа на здравното осигуряване, на правата на здравноосигурените лица. Той тотално прехвърля ангажимента на държавата да се грижи за онкоболните, за трансплантираните, за болните на хемодиализа върху хората, които надлежно и добросъвестно си плащат здравните вноски. Сега те, освен за себе си, ще трябва да плащат и за държавата. Но тук драмата е и друга – в пълното противоречие между тези два закона. Защото, уважаеми колеги от Здравната комисия, според Закона за здравното осигуряване, Здравната каса плаща за медицинска помощ. Тя плаща на изпълнителите на медицинска помощ. Е, питам аз: ще се регистрира ли Министерството на здравеопазването като изпълнител на медицинска помощ? Ще участва ли в подписването на Националния рамков договор? Ще бъде ли контролирано от контрольорите на Националната здравноосигурителна каса, на госпожа Нешева? Ще бъдат ли налагани санкции на Министерството на здравеопазването, когато надвиши регулативните стандарти, по начина по който това се случва с джипитата в България? Задавам тези въпроси и очаквам някой от вас да ми отговори по какъв начин ще бъде третирано За актуализацията на Бюджет 2010 г., която нелегално се прави през този бюджет и която е третият скандал в него, няма да говоря повече от това да направя следното обобщение: правите го през този бюджет от кумова срама. Защото ви е срам да кажете на българските граждани, че и втората ви сметка се оказа крива и излъгахте, че парите, които дадохте в размер на 130 млн. са от икономии, от данъци, от преизпълнение и от някъде другаде от бюджета. Те са от онзи резерв, с който ние официално се разделяме на днешната дата, гласувайки този бюджет и който през следващата година няма да го има! Четвъртият скандал е с Националния рамков договор. Няма да говоря за него, защото господин Адемов съвсем по юридически ви обясни. (Реплики от ГЕРБ.) Скандално е със закон да промените един договор! Колеги, тук има юристи! Не може едно в договор закрепено споразумение между Лекарския съюз и Здравната каса да бъде променяно със закон! И то забележете! В едната му част се удължава действието му за следващата година, а в другата – по-съществената, законът измества договора! Това е на ръба на конституционосъобразността и този бюджет освен, че е незаконен, той е противоконституционен. Следващото, което дотук не се спомена. Искам ясно от тази трибуна да заявя от ваше име, дами и господа от ГЕРБ (шум и реплики понеже вие сте вносителите, увеличавате потребителската такса на пенсионерите – от 1,00 лв. на 2,40 лв. Това е подаръкът, който ГЕРБ прави на българските пенсионери за следващата година. Е, вече вместо 1,00 Накрая ще си позволя да направя няколко извода, които се натрапват от целия дебат. Първият извод е пълната неразбория с цифрите в бюджета на Касата, в бюджета за здраве на Републиката за следващата година. липса на стиковка! Няма как да се оправя с тази сметка. Няма как изобщо някой да се оправи и съм сигурна, че нито министърът може, нито госпожа Нешева. Защото просто цифрите не съвпадат! Те са смукани някъде от пръстите и са написани ей-така, просто напосоки. Вторият извод е, че парите през следващата година едва ли ще бъдат повече, защото по никакъв начин този извод не може да се направи от разписаното в двата бюджета. За илюстрация ще ползвам единствено и само парите за болнична помощ, които определено и очевидно са с 60 милиона по-малко. Това призна и здравният министър. Но тук ще попитам: защо ако парите са повече, министърът продължава да говори за доплащане? Кое налага хората да доплащат, след като парите са повече и след като Касата няма нужда от резерв? Следващото! Съжалявам, че го няма Стефан Константинов, за да му кажа, че за съжаление в този бюджет няма никаква реформа! идея за реформа! Очевидно тя се отлага, след като тук са и регулативните стандарти, след като тук са и делегираните бюджети. И, забележете, те вече стават задължителни! Тоталният Тоталният отказ на държавата да има ангажимент към неосигурените и към хората в тежко състояние вече беше отбелязан. Но тук искам да отбележа другата му страна, а именно какви са стимулите на хората, които плащат здравните си осигуровки, да продължават да го правят, след като така или иначе, те ще трябва да плащат освен за себе си, и за държавата?